Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanja zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 1., 4., 3., 2., 5., 5a. in 5b. ter 6. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov, v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. julija 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in SD k 27. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in SD k 27. členu. Glasujemo.

končali z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 3., 4., 12., 16., 17. in 18. členu dopolnjenega predloga zakona.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 prehajamo na odločanje o predlogu celotnega zakona. Glasujemo…

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 14. julija 2022, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 14. členu. Glasujemo.

Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu celotnega zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo torej o celotnem zakonu.

Odločamo o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. julija 2022, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 10. členu. Če ta amandma je bo sprejet, postane amandma istega predlagatelja k 33. členu brezpredmeten, ker sta amandmaja vsebinsko povezana. Glasujemo.

Ker amandma Poslanske skupine SDS k 10. členu ni bil sprejet, je postal amandma istega predlagatelja k 33. členu brezpredmeten. Odločamo o naslednjem amandmaju Poslanske skupine SDS, tj. k 33.a členu Glasujemo.

Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 26, proti 51. (Za je glasovalo 26.)(Proti 51.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem je zaključena tudi druga obravnava predloga zakona. Prehajamo neposredno na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu celotnega zakona. Tudi tu vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. julija 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in SD k 3. členu. Glasujemo.

Opozarjam vas, da če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine nova Slovenija k istemu členu pod številko 2 brezpredmeten. Če pa ta amandma ne bo sprejet, postane brezpredmeten amandma poslanskih skupin Svoboda in SD k 18. členu, saj sta amandmaja vsebinsko povezana. Glasujemo.

Ker je bil sprejet ta amandma poslanskih skupin Svoboda in NSi k 4. členu pod številko 1 je postal amandma Poslanske skupine NSi k 4. členu pod število 2 brezpredmeten. Sedaj prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in SD k 12. členu. Glasujemo.

Sedaj odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 20. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in SD k 16. členu. Glasujemo.

sprejet. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda k 18. členu. Glasujemo.

odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 14. členu. Glasujemo.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

Hvala za besedo, predsedujoča. Mislim, da bi za zaključek te obravnave rad znova izpostavil probleme, ki jih imamo v Levici s tem zakonom. Zakon je bil v ideji zasnovan kot okvir, ki naj skrajša čakalne vrste in zagotovi osebnega zdravnika pacientom, ki do tega zdravnika v temu hipu nimajo dostopa, kar 130 tisoč naših sodržavljank in sodržavljanov je potisnjenih v ta položaj. Žal je napisan na tak način, da omogoča pretakanje tako kadra kot financ iz javnih zdravstvenih ustanov, javnih bolnišnic in javnih zdravstvenih domov v žepe dobičkov zasebnih izvajalcev. Še več, ne le, da nas skrbi v Levici ta konstalacija znotraj samega zakona, ki grozi, da bo razloge za ustvarjanje čakalnih vrst šele poglobila, skrbi nas tudi kaj se lahko na podlagi tega zakona zgodi po njegovem zaključku. Da se namreč kader iz javnih zdravstvenih ustanov preseli na delo k zasebnikom, ki bo zavarovan s sredstvi iz tega zakona, nato pa izsiljuje tako državo kot paciente za širitev zasebniške prakse. Da to skratka kar naj bi bilo zgolj interventno, postane nekaj stalnega. Seveda je ta stalnica zelo škodljiva in problematična predvsem za paciente. Tako zelo problematična, lahko vidimo v kakšnih drugih državah, ki imajo še bolj sprivatiziran zdravstveni sistem kot je to slovenski. Ameriški je najbolj zgleden primer tega. Zdaj zakon nas ne bo pripeljal v Združene države Amerike, gre pa v to smer in to je tisto kar nas v Levici pri temu zakonu z naskokom najbolj skrbi. Te vsebine, ki nas v Levici skrbijo, torej da se bo na račun javnega denarja okrepilo zasebno zdravstvo, dejansko bodo pa pacienti na koncu na slabšem, ni zgolj vsebinski pomislek, ima tudi svojo formalno komponento. Tej formalni komponenti se reče koalicijska pogodba. V koalicijski pogodbi smo koalicijski partnerji zelo jasno izpostavili, da želimo na prvo mesto postaviti javne zdravstvene zavode, javne bolnišnice, javne zdravstvene domove, a tudi, da se bo ukrepe za skrajševanje čakalnih vrst peljalo na način, da se bo najprej okrepilo javne bolnišnice, da se bo izkoristilo vse kapacitete, ki jih ta država ima, pogledale kakšne čakalne dobe sploh so, šele potem pa se lahko pogovarjamo o uporabi javnih sredstev zato, da v imenu skrajševanje čakalnih dob angažiramo raznorazne deooje in espeje, ki v zdravstvu delujejo na način gospodarske dejavnosti. Vse te vsebine niso bile upoštevane, zakon je skregan in v hudem nasprotju s

Hvala lepa. Rada bi razložila, obrazložila svoj glas. Ko govorimo o zdravju, govorimo o esencialnih zadevah, ki se tičejo slehernika v tej družbi. Čisto vsem nam je v interesu, da se čakalne vrste skrajšajo. Ampak, da se skrajšajo na način, da bo to za to poskrbelo javno zdravstvo, ne pa, da se to vedno bolj seli nekam drugam kjer ni zagotovil, da se bodo te vrste skrajšale, kajti morda so se pa ravno zaradi tega kaosa, ki smo ga ustvarili, pravzaprav sploh ustvarile. glede na to kar je Miha povedal in glede na mojo današnjo razpravo boste razumeli, da bom glasovala bolj korektno kot je spisan ta zakon glede na koalicijsko pogodbo s katero je v nasprotju, se bom vzdržala v imenu korektnosti do te koalicije, ampak moj vzdržan glas veste, da je v resnici glas proti. Hvala. PREDSEDNICA Bomo zdaj glasovali, odločali o predlogu celotnega zakona. Glasujemo.

Potem pa Poslanska skupina Svoboda, Dušan Stojanovič. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani kolegice in kolegi poslanci, poslanke! Ob začetku tega tedna je Agencija za energijo sprožila prvo fazo načrta za izredne razmere pri oskrbi s plinom, s čimer opozarja javnost zlasti odjemalce zemeljskega plina, da bi lahko v prihodnje v primeru nižjega pretoka plina iz Rusije nastopile tudi motnje pri oskrbi s tem energentom. Hkrati pa odjemalce zemeljskega plina preventivno poziva k racionalni rabi. Sicer dobava zemeljskega plina do Slovenije trenutno poteka nemoteno, prav kota je nemotena tudi oskrba s plinom kljub temu predvsem z namenom zaščiti in oskrbe najranljivejših skupin, odjemalcev v primeru delne ali popolnih prekinitev dobavnih poti zemeljskega plina in v luči prihajajočih negotovih razmer v jesenskem času v Poslanski skupini Svoboda menimo, da je smiselno in nujno, da Državni zbor danes obravnavani sporazum med Vlado RS in Vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom ratificira čim prej. Gre za pomemben bilateralni sporazum še posebej v današnjem času, ko cene zemeljskega plina in preostalih energentov rastejo iz dneva v dan in ko lahko Rusija v danih razmerah kadarkoli prekine dobavo zemeljskega plina, zato mora naša država narediti vse, kar je v njeni moči, da se pripravi tudi na morebiten tovrsten črni scenarij na posledice, ki bi jih ta prinesel, kar se danes z obravnavanim sporazumom poleg drugih ukrepov tudi ureja. Omenjeni sporazum ureja tako tehnične, pravne in finančne osnove za izvajanje solidarnostnega mehanizma med Slovenijo in Italijo za pomoč pri dobavi zemeljskega plina zaščitenim odjemalcem v skladu z evropsko uredbo. Tudi premier je večkrat zatrdil, da v dosedanjih razmerah mora biti glavna prioriteta slovenske energetske in tudi zunanje politike ukrepanje glede zemeljskega plina ter zagotovitev zadostnih količin plina za prihajajočo jesen in zimo. To vprašanje je stvar zunanje politike predvsem, zato ker nobena država članica EU tega vprašanja ne more urejati sama, ampak ga lahko rešimo le skupaj znotraj EU in s skupnim pristopom do dobaviteljev zemeljskega plina po svetu. Predsednik Vlade tudi poudarja, da energetska oskrba stvar nacionalne varnosti prednostno pa se je potrebno usmeriti predvsem v obnovljive vire energije ter v takojšnjo odpravo vseh birokratskih ovir za njihovo pospešeno izgradnjo. Ob tem dodajamo, da bi morali bolje izkoristiti terminale v sosednjih državah recimo terminal za utekočinjen plin na Krku, iskati dodatne priložnosti za dobavo plina preko treh in tudi drugih držav recimo živeti v preteklosti opuščene načrte nabave alžirskega plina ter storiti vse za zmanjšanje energetske odvisnosti od zgolj ene dobaviteljice. Hkrati pa se tudi lotiti prestrukturiranja industrije in sistemov ogrevanja, ki se tičejo količine porabe plina. Energetika je področje, kjer v Sloveniji najbolj čutimo največjo neposredno škodo ruske agresije na Ukrajine in prav pri plinu je Slovenija praktično 100 odstotno odvisna od uvoza poleg tega pa pri plinu strateških rezerv tudi nimamo. Zavedamo se, da se zna celo zgoditi, da na evropski ravni za rok plina za čas do konca prihajajoče zime ne bo dovolj, zato je Vlada takoj po nastopu mandata nemudoma začela s pripravo in izvajanjem ukrepov, s katerimi bo zagotovila zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo pa tudi s hrano. Povečala rabo energije iz obnovljivih virov, okrepila učinkovitost rabe energije ter povečala energetsko samozadostnost in neodvisnost naše države. Namreč tudi, ko bo v Ukrajini dosežen mir, kar kakor kaže še ne bo prav kmalu bodo cene in oskrba z energenti, zaradi tveganj pa tudi, zaradi drugih dejavnikov skoraj zagotovo ostale na sedanjih ravneh. Ti in številni drugi ukrepi bodo prispevali k reševanju problematike energetske krize vključno z danes obravnavanim sporazumom med Vlado RS in Vlado Italijanske republike

Hvala lepa. Drugih stališč poslanskih skupin ni, zato smo končali s predstavitvijo stališč. Matično delovno delo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predloga zakonov je v obravnavo zboru predložila Vlada. Obveščam vas, da bomo k obema predlogoma zakona opravili skupno dopolnilno obrazložitev, predstavitev poročil odbora in tudi predstavitev stališč poslanskih skupin. Za dopolnilno obrazložitev predlogov obeh zakonov dajem besedo predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu. Izvolite. Prosim, dr. Golob, če stopite za govornico.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Mi je kar žal, da vam ne morem reči kolegice in kolegi. Ne, danes imamo pomembno točko na dnevnem redu, pomembno ne samo za Slovenijo, pomembno za cel svet. Danes bomo, upam da soglasno potrdili pristop, soglasje, ratifikacijo protokola pristopa Kraljevine Švedske in Republike Finske k obrambni zvezi Nato. Namenoma sem poudaril obrambni zvezi Nato, kajti če se je kaj pokazalo v zadnjem obdobju zadnjega leta ne samo nam, mogoče se nam še najmanj, ampak celemu svetu, je, da je Nato obrambna organizacija. Organizacija, ki je ustanovljena v neki drugi dobi, ki pa je naše novo poslanstvo, in to je, da skrbi za kolektivno varnost svojih članic. To, da sta se tako Finska, ki je bila nevtralna od druge svetovne vojne, in še posebej Švedska, ki je bila nevtralna dvesto in ki je simbol zahodne demokracije v najbolj žlahtnem pomenu besede, v tem obdobju odločili, da vstopita v Nato, to je zgodovinski dogodek, ne za nas, za njih. Danes se spraševati, ali bi lahko sploh razmišljali, da odpovemo Švedski pravico do tega, da se odpove svoji nevtralnosti, dvestoletni nevtralnosti, to ne more biti vprašanje. Vseeno je, kaj si kdo misli o vojni, vseeno, kaj si kdo misli o vojski. Zagotovo pa moramo imeti vsi enako mnenje o pravici narodov, da se sami odločajo o lastni varnosti in obrambi. V tem primeru govorim o dveh prijateljskih in zavezniških narodih Finski in Švedski. In imejmo pred očmi ljudi. Fince in Švede, ko se bomo danes odločali. Hkrati bi pa, zagotovo se to ni zgodilo niti ne čez noč, ta premislek, niti ne brez razloga. Ta vstop obeh članic, bodočih, je pač posledica ruske agresije. Tudi o tem ni nobenega dvoma. Brez ruske agresije, ki se je zgodila v resnici precej neizzvano, zagotovo ne pa v skladu z nobenimi mednarodnimi standardi, brez te agresije ne bi bilo niti prošnje, kaj šele vstopa obeh članic v Nato. In zato se moramo zavedati, da danes se soočamo s posledicami, ne pa z vzroki. No, in ob tem mi dovolite, da, ker govorim o vojni v Ukrajini in o posledicah, da podobno, kot so te posledice vidne na varnostnem področju za nečlanice Nata, jih lahko čutimo tudi mi kot člani Nata na vseh ostalih področjih. Lahko jih čutimo na

In namenoma to vprašanje danes izpostavljam. Zakaj? ker bi rad pozval tudi opozicijo, da se nam pridruži v tem, kako bomo skupaj naslovili te izzive bodoče. Ne govorim o obrambnih izzivih, ker tukaj smo v Natu in nimamo kaj dosti izumljati, govorim o izzivih energetske in prehrambne varnosti. Na vladi smo že sprejeli prve ukrepe, ki mogoče niso bili najbolj razumljeni do sedaj, ampak se bodo pokazali v celoti. Danes smo šli še ven z razpisom za pšenico. Vlada ima dva cilja, varnost in draginjo. Kar se varnosti tiče, bomo poskrbeli, da bomo imeli kašče polne. Poskrbeli bomo, da bomo blagovne rezerve podvojili na vseh strateških prehrambnih surovinah in poljščinah, podvojili jih bomo. Podvojili bomo in do maksimuma bomo izpolnili vse rezerve na gorivih tam, kjer jih lahko. Danes smo razglasili prvo stopnjo tudi na področju proizvodnje električne energije, prvo stopnjo ogroženosti, z enim samim namenom. Da znotraj elektro-gospodarstva povečamo, poudarjam povečamo, strateške zaloge goriva, vseh goriv od naftnih derivatov, plina tudi in premoga. Če bi šlo, bi tudi jedrskega goriva. Za vodo bomo morali pa plesati verjetno, ampak bo tudi prišla. Zakaj je to tako pomembno? Zato ker prva stvar, s katero se danes ukvarja cela Evropa, je energetska varnost. Še enkrat ponujamo roko vsem, da se skupaj lotimo teh izzivov v prihodnje. In druga točka je draginja, ki izhaja iz tega. Danes smo na vladi sprejeli ukrepe, s katerimi smo po 13 letih prvič regulirali cene električne energije. Temu sledi regulacija cen ostalih energentov v celoti, vseh. Zakaj je to pomembno? Ker nočemo, ker imamo še enega sovražnika poleg varnosti, in to je inflacija. Ker inflacija je tista, ki poganja draginjo, in krotitev inflacije je prvi cilj, ki se mu posvečamo v tem času. Napolnili bomo kašče in poskrbeli bomo, da bodo cene znotraj mej normale. Zakaj govorim o tem zdaj? Zato, ker je to vse povezano. Ker je vstop naših prijateljic in zaveznic Švedske in Finske v Nato pogojen natančno z istimi razlogi, zaradi katerih sedaj ponujam roko opoziciji in koaliciji, da se o teh pomembnih ključnih vprašanjih za to zimo pogovarjamo skupaj. Jaz si želim, da bomo soglasni pri tem tako pri vstopu kot tudi pri ostalih ukrepih in da bomo pri tem vsaj za trenutek, pa če je to en mesec ali dva, pozabili na politična preigravanja. Hvala. Hvala lepa. Predloga zakonov je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko in za predstavitev poročil odbora dajem besedo predsedniku odbora Predragu Bakoviću. Izvolite. Predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovana ministrica, državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! Odbor za zunanjo politiko je na 4. nujni seji 13. 7. obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi in Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi, ki ju je v Državnem zboru v obravnavo predložila Vlada. Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je oba predloga zakonov preučila z vidika njune skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in iz zakonodajno-tehničnega vidika, ter k besedilu predlogov zakonov ni imela pripomb. V dopolnilni obrazložitvi je gospod Samuel Žbogar, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve predstavil časovnico vstopa Švedske in Finske v zavezništvo in povedal, da je pristopna protokola v imenu Republike Slovenije 5. julija 2022 v Bruslju na sestanku Severnoatlantskega sveta podpisal stalni predstavnik Republike Slovenije pri zvezi Nato. Poudaril je, da obe državi spadata med najtesnejše partnerice Nata, ki sta z zaveznicami razvili tako visoko raven vojaškega sodelovanja kot tudi reden in poglobljen politični dialog.

V ta name sta Švedska in Finska spremenili svojo varnostno politiko in strategijo ter 18. maja 2022 uradno zaprosili za članstvo v Nato. V nadaljevanju je državni sekretar predstavil vsebino protokolov, ki v treh členih urejata postopek včlanjevanja tako Finske kot tudi Švedske v Zvezi Nato. Dodal je, da je trenutno v postopku ratifikacije protokola večina držav članic zavezništva. Pet držav članic je postopek ratifikacije že zaključilo in tudi deponiralo liste o ratifikacije pri Združenih državah Amerike. V postopku ratifikacije pa so predvidoma štiri države članice, med katerimi je izpostavil Nemčijo in Nizozemsko. Ob tem se je državni sekretar zavzel za podporo predlogoma zakona tudi v Državnem zboru. V razpravi je bil izražen pomislek glede obsežnosti protokolov in ker protokola ne vsebujeta konkretnih zavez za vstop v zavezništvo. Podan je bil razmislek glede Finske in rusko-finskega sporazuma o sodelovanju prijateljstva in medsebojno pomoči, ki je še vedno v veljavi. Kljub temu, da Ruska federacija ni izrazila nasprotovanja članstvu Finske v Zvezi Nato je poslanca zanimalo, ali omenjeni sporazum Finsko na na kakršenkoli način omejuje pri vstopu v zavezništvo. V razpravi je bila izpostavljena tudi prepletenost zunanje varnostne politike z obrambo, zlasti zaradi spremenjenih varnostnih razmer. Ob tem je bilo poudarjeno, da je vstop v obrambno zavezništvo pravico in suverena odločitev vsake neodvisne in samostojne države. Državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve gospod Samuel Žbogar je pojasnil postopek pristopa novih držav članic k zavezništvu. Z ratifikacijo teh protokolov se tako zgolj odpre severnoatlantsko pogodbo za pristop držav, ki so zaprosile za članstvo. Po njegovih besedah to tudi pojasnjuje zakaj sta protokola krajša. Dodal je, da bo Nato po opravljenih postopkih ratifikacij v državah članicah generalni sekretar Nata Finsko in Švedsko povabil, da tudi uradno pristopita k zavezništvu. Glede Finske je ocenil, da je odločitev temeljila na podlagi spremenjenih varnostnih razmer, varnosti zaradi vojne v Ukrajini, poleg tega pa sta podporo novi varnostni strategiji izkazala tudi parlament in širša javnost. Menil je, da omenjena pogodba Finske ne omejuje pri vstopu v Nato ter poudaril, da je tovrstna odločitev suverena odločitev vsake posamezne države, v tem primeru Finske in Švedske. Odbor je po končani razpravi opravil ločeno glasovanje o členih predlogov zakonov in jih s 13 glasovi za in 1 proti sprejel. Odbor za zunanjo politiko tako Državnem zboru predlaga, da predlog zakona o ratifikaciji protokola pristopu Kraljevine Švedske k severnoatlantski pogodbi in predlog zakona o ratifikaciji za sklenitev protokola o pristopu Republike Finske k severnoatlantski pogodbi sprejme v predloženem besedilu. Ker so bili s tem izpolnjeni vsi poslovniški pogoji za obravnavo predlogov zakonov na seji Državnega zbora je Odbor za zunanjo politiko upoštevajoč vse okoliščine ter 64. člena Poslovnika Državnega zbora ob koncu obravnave sprejel tudi sklep s katerim je predlagal tudi širitev dnevnega reda 10. izredne seje Državnega zbora z navedenima

Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov. Predrag Baković, dobrodošli nazaj. BAKOVIĆ (PS SD): Spoštovani kolegice in kolegi, še enkrat. Spoštovani predstavniki Vlade! Socialni demokrati bomo podprli oba današnja predloga zakona o ratifikaciji

Severnoatlantsko zavezništvo je z njima razvilo visoko raven varnostnega in vojaškega sodelovanja ter stalen in poglobljen političen dialog, zato je razvitost vojaških sil obeh držav že danes visoko primerljiva s standardi Zveze Nato. Tako bo članstvo v Natu okrepilo nacionalno varnost Švedske in Finske in tako bosta tudi Švedska in Finska okrepili kolektivno obrambno sposobnost severnoatlantskega zavezništva. Prošnja za članstvo je bila s strani obeh držav podana po tistem kot sta državi izvedli demokratično in poglobljeno javno razpravo o zagotavljanju nacionalne varnosti v luči spremenjenih varnostnih razmer 79. TRAK: (AJ) 16.00 (nadaljevanje) zaradi brutalne ruske vojaške agresije nad suvereno in samostojno državo Ukrajino. Odkar je Slovenija država članica Zveze Nato, je tudi podpornica Natove politike odprtih varat. Naslednjo smo zagovarjali, da ima vsaka država suvereno pravico do samostojne zunanje politike. Vsaka država ima namreč pravico, da samostojno odloča o mednarodnih povezavah in o vključevanju v obrambna zavezništva. Nacionalna varnost Slovenije, Švedske in Finske je že danes močno prepletena preko skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije in sklenjenih bilateralnih sporazumov. S članstvom v Natu pa se bo to le še okrepilo. Gre za državi, s katerima si delimo skupne demokratične vrednote, spoštovanja vladavina prava in seveda tudi človekovih pravic. Severnoatlantsko zavezništvo še vedno predstavlja temeljni okvir za zagotavljanje nacionalne varnosti za večino držav članic Evropske unije. Zato je nujno potrebno, da v teh zaostrenih varnostnih razmerah okrepimo sodelovanje med Natom in Evropsko unijo, pri čemer pa mora biti tudi Evropska unija tista, ki sama razvija svoje lastne obrambne sposobnosti. V luči vojne v Ukrajini pa moramo ponovno razmisliti o strateških prioritetah Severnoatlantskega zavezništva. V preteklosti se je zavezništvo vse prevečkrat osredotočalo na varnostno razmerje izven Evrope. Nato mora znova postati obrambna zveza, ki bo v prvi vrsti garant varnostni stabilnosti v Evropi ter na širšem Severnoatlantskem območju.

hvala, predsednica. Predsednik Vlade, ministrica, dragi kolegice in kolegi! Vprašanje pristopa dveh držav, treh, ene, nobene, Zvezi Nato ni zgolj /nerazumljivo/ samoodločbe, ampak ima seveda druge implikacije. Vsi zelo dobro poznate stališče Levice do Nata. Poznate naše stališče do njegovih dejanj v preteklosti. In mislim, da mi ga ni treba podrobno razlagati. Bom pa povedal tri stvari. Prvič, in to ne boste od mene slišali prvič, zelo verjetno niti ne zadnjič. Nato ni nobena obrambna zveza. Nato nikoli ni bil obrambna zveza in zelo verjetno nikoli ne bo. Če pogledamo samo v zadnjih 30 letih, ko je Nato zelo verjetno izgubil vsak smisel za obstoj, po razpadu vzhodnega bloka in se sprehodimo od zahoda proti vzhodu, lahko naštejemo bombe, ki so padale nad Libijo, nad Jugoslavijo, nad Afganistanom, nad Irakom, nad Sirijo, pa še kje, ki niso bile bombe, ki bi služile obrambi, ampak so bile bombe, ki so imele zelo jasen cilj, in to je destabilizacija določenih držav, s katerimi se največje velesile članic Nata ne strinjajo. Posledice, veste, kakšne so. Uničene države. Ljudje brez streh nad glavo. Na tisoče mrtvih. Druga stvar, ki me pri pristopu Švedske in Finske moti, so pogoji, v katerih se je zgodil. Predvsem sporazum med Švedsko in Turčijo, ki je v bistvu omogočil članstvo te države na plečih kurdskega ljudstva. Kurdskega ljudstva, ki je pod pritiski, razdeljeno med tri države, pod pritiski turških oblasti zdaj že desetletja, nad katerim se izvaja etnično čiščenje, nad katerim se izvaja vsakodnevno nasilje, nad kateri se izvaja prepoved političnega delovanja. Tretja stvar, legitimnost. Tako Finska kot Švedska sta se odrekli temu, da bi državljanke in državljani odločili, ali naj pristopijo k Natu. Finski predsednik je preprosto dejal, ker je nek časopis objavil eno anketo, da ni potrebe, da bi ljudje o tem odločali, in da bo to parlament naredil sam. Enako je storil švedska predsednica vlade, ki je preprosto rekla, da so preveč resni časi, da bi ljudje o tem odločali. Tako da, ti dve odločitvi, ne glede na to, da je to vprašanje samoodločbe, nimata minimalne demokratične legitimnosti za to da bi jih lahko zlahka sprejeli. Številni so ali pa smo poudarjali kako pomembna oblika demokracije je referendum, kako pomembno vlogo bi morali imeti ljudje pri oblikovanju skupnih stvari, pri upravljanju z družbo. Tako, da iz teh vidikov seveda v Levici tega pristopa ne moremo podpreti. Mislimo, da gre za napačno pozicioniranje do vprašanj, ki se dogajajo v današnjem svetu in ta vprašanja in te okoliščine so resne. Toliko resne, da v bistvu krojijo podobo našega sveta ne samo v naslednjem letu ali dveh, ampak v zelo dolgem obdobju srednjeročno in dolgoročno. Hvala. Hvala lepa. Sledi Poslanska skupina Svoboda. Martin Marzidovšek, izvolite. Dragi kolegi, kolegice, ostali navzoči! Zadnjih nekaj mesecev smo v Ukrajini soočeni s tragedijo svetovnih razsežnosti v kateri nihče ne more ostati ravnodušen, zato najostreje obsojamo vojaško agresijo ruske federacije na Ukrajino, ki se iz dneva v dan le še stopnjujejo, in ki predstavlja hudo kršitev mednarodnega prava, hkrati pa izražamo svoje spoštovanje do suverenosti, neodvisnosti in zemeljske celovitosti Ukrajine. Celotna mednarodna skupnost bi se morala glede vprašanja ruske agresije poenotiti in zahtevati takojšnjo prekinitev ognja in vojaških napadov, še posebej zoper civilno prebivalstvo. Poslanci Poslanske skupine Svoboda, se odločno zavzemamo za miroljubni politiko in mirno reševanje sporov. Opozarjamo na nedopustnost uporabe vojaške sile in še posebej groženj z jedrskim orožjem, saj rožljanje s tovrstnim orožjem v zadnjem času vzbuja vse več strahu med Evropejci, tudi med Švedi in Finci, kar destabilizira Evroatlantsko območje in širšo mednarodno skupnost. Ravnanje ruske federacije ogroža /nerazumljivo/ ureditev in varnost varnost celotne Evrope, tudi varnost njenih sosed, Finske in Švedske, ki ima ob današnjih spremenjenih varnostnih okoliščinah ter povečanju nacionalne in ozemeljske ogroženosti ni preostalo drugega, kot da opustijo dosedanjo dolgotrajno vojaško nevtralno držo in zaprosita za članstvo v Zvezi Nato s čimer si želita doseči večjo stopnjo varnosti, miru in stabilnosti. Menimo, da bi Slovenija v luči aktualnega dogajanja na vzhodu Evrope kot članica Evropske unije in Zveze Nato, na eni strani Ukrajini in njenim državljanom morala pomagati po svojih zmožnostih in v okviru dogovorov znotraj omenjenih mednarodnih povezav, na drugi strani pa še naprej podpirati Natovo politiko odprtih vrat in zagovarjati, da ima vsaka država suvereno pravico do samostojne zunanje politike, vključno s povezovanjem na varnostnem področju in vključevanjem v obrambna zavezništva. Nenazadnje nas k temu zavezuje tudi deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije, kjer je navedeno, da ene izmed naših ključnih zunanjepolitičnih ciljev krepitev vidnosti in vloge Republike Slovenije v Natu, kot temeljen okviru nacionalne in evropske varnosti, ter da Slovenija ob izpolnjevanju pogojev dejavno podpira širitev Zveze Nato. Tudi v programu naše stranke Gibanje Svoboda poudarjamo, da Zveza Nato predstavlja hrbtenico varnostni in obrambe varnostni in obrambe v Evropi, ter da je v bodoče potrebno še dodatno okrepiti odnose z najpomembnejšimi partnerji Slovenije znotraj Zveza Nato s poudarkom na sodelovanju pri razvoju novih konceptov in nove vloge Zveze Nato glede na zaostreno varnostno okolje. Prav tako izpostavljam pomen okrepitve delovanja med Zvezo Nato in Evropsko unijo na področju varnosti in obrambe. Zato se poslanci skupine Svoboda vsekakor močno zavedamo pomena članstva Švedske in Finske v Natu in ne samo za ti dve državi, ampak tudi za zavezništvo in pa tudi za druge države iz te regije. Dojemamo ga kot pozitiven signal za druge države, ki so na poti pridruževanja evroatlantskih povezavam in predvsem kot zelo pomemben dejavnik napredka stabilnosti in miru v regiji. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da je javno mnenje tako na Finskem kot tudi na Švedskem v prid podpori njunega članstva Zvezi Nato. Sicer se Finska in Švedska, eni izmed najtesnejših partneric Nata, ki sta zaveznicami skozi leta razvili visoko raven vojaške interoperabilnosti ter reden in poglobljen politični dialog in sodelovanje, 81. TRAK: (SC) – 16.10 (nadaljevanje) zato v celoti spoštujemo in podpiramo njuno odločitev za pridružitev zavezništvu. Prav tako verjamemo, da morajo Natova vrata ostati odprta tudi za preostale evropske države, ki se želijo pridružiti zavezništvu še posebej za države Zahodnega Balkana. Procesi poglobljenega sodelovanja med Švedsko in Finsko ter Zvezo Nato so se od februarja 2022, ko je Rusija sprožila vojno v Ukrajini zgolj še dodatno okrepili. Konec junija so, potem ko je Turčija umaknila svojo blokado njuni prošnji za članstvo v Nato na vrhu zavezništva v Madridu podprli voditelji vseh držav članic. Temu sedaj sledijo še postopki ratifikacije protokola o pristopu Švedske in Finske k Zvezi Nato v vseh 30 državah članicah zavezništva. Do sedaj je ratifikacijski postopek sklenilo že 5 držav ob tem pa izražamo upanja, da bodo vsi postopki zaključeni čim prej še pred koncem letošnjega leta. Iz vseh navedenih razlogov bomo poslanke in poslanci Gibanja Svoboda oba Predloga Zakona o ratifikaciji protokolov o pristopu Švedske in Finske k Severnoatlantski pogodbi soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Eva Irgl, izvolite. SDS): Hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Uvodoma naj najprej rečem, da sem vesela, da ste se hitro odzvali na naš poziv torej na poziv Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke in sicer najprej na Odboru za zunanjo politiko, ki je potekel včeraj in sedaj še v Državnem zbor, da čim prej obravnavamo in tudi čim prej sprejmemo Predlog Zakona o ratifikaciji protokola v pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi in Predlogu Zakona o ratifikaciji protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi. Približno teden dni nazaj vsi to vemo je v Madridu potekel torej vrh Zavezništva Nata, kjer je bil podpisan pristopni protokol, da se Finsko in Švedsko uradno povabi v Zavezništvo Nato. Da pa takšen podpis lahko začne veljati pa morajo to seveda ratificirati parlamenti vseh članic omenjenega zavezništva. Vemo, da sta obe državi tako Švedska kot Finska v vsem tem času razvili izjemno močno vojaško operativnost. Obe državi sta tudi sodelovali v nekaterih operacijah Zveze Nato, vendar pa, zaradi vojne v Ukrajini in nepredvidljivih posledic, ki jih lahko ima vojna na obe državi sedaj želijo iz vojaško nevtralne države razumljivo postati del Nato zavezništva. S tem se bo zaščitilo varnost ljudi in varnost držav. Glede na to, da je Putin govoril, da je to šele začetek, kar se dogaja v Ukrajini in da je tudi izrekel ne samo enkrat grožnje Finski in grožnje Švedski je seveda to modra in logična odločitev obeh držav. O tem kakšen pristop bi zavzeli Švedska in Finska glede obrambe je v preteklosti v obeh državah potekala že dolga in močna politična debata. Politično so bili glede pristopa do obrambe razdeljeni, ampak danes so tukaj, ko govorimo o vstopu v Zavezništvo Nato glede na situacijo, v kakršni se je znašla Evropa so tukaj seveda enotni. Če v teh dveh državah, ki sta bili torej ves čas nevtralni pride do takšne spremembe, potem je zagotovo sedanja situacija v Ukrajini, ki vpliva na celotno Evropo ogromen problem in jasno je tudi, da je na tej točki vrag vzel šalo. strateški poraz za Rusijo, je strateški poraz za Rusijo in strateška zmaga za zavezništvo. Nekaj, kar si še pred letom dni nihče ne bi predstavljal. Dokaz, da je pot sile, pot agresije, pot vojne v resnici pot poraza. Ljudem Finske in Švedske izrekam dobrodošlico v Zvezi Nato in verjamem, da bomo odlično sodelovali.

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani gospod predsednik Vlade, ministrica, dragi kolegice in kolegi! Za osvežitev spomina. 23. marca naslednje leto bo minilo 20 let, odkar smo se v Sloveniji z ustavno večino, z ustavno večino odločili za vstop Republike Slovenije v zvezo Nato. Pred tem so bile zanimive razprave. Spomnim se, zato toliko bolj obžalujem, da bi nekateri želeli danes to referendumsko voljo v Sloveniji kar razveljaviti. Očitno je to neka moda, da se kakšna stvar razveljavi. Ampak zdaj k resnim zadevam. Varnost v našem vsakdanjem življenju je ključnega pomena za našo blaginjo. Namen zveze Nato je s pomočjo političnih in vojaških sredstev zagotoviti svobodo in varnost njenih članic. Kakšna so politična sredstva? Zveza Nato promovira demokratične vrednote in omogoča članicam posvetovanje in sodelovanje glede zadev, ki so povezane z obrambo in varnostjo, s čimer se rešujejo težave, gradi zaupanje in dolgoročno preprečujejo konflikti. Katera so vojaška sredstva? Zveza Nato je zavezana k mirnemu reševanju sporov. Če težav ni mogoče rešiti po diplomatski poti, potem vojaške sile prevzamejo operacije kriznega upravljanja. Operacije izvajajo v skladu z določbo o kolektivni obrambi iz ustanovne listine zveze Nato, 5. člen washingtonskega sporazuma, ali pod mandatom Organizacije združenih narodov, sami ali v sodelovanju z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. V Novi Sloveniji vstop Republike Finske in Kraljevine Švedske v zvezi Nato iskreno pozdravljamo, zato bomo podprli predlog zakona o ratifikaciji protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi in predlog zakona o ratifikaciji protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi. Vstop Finske in Švedske v zvezo Nato pomeni krepitev zavezništva Nato, predvsem vzhodnega krila. Finska in Švedska imata močni in dobro zgrajeni nacionalni vojski, njun vstop pomeni močno okrepitev in dopolnitev zmogljivosti zveze Nato. Zveza Nato je obrambno zavezništvo, ki je ključni gradnik slovenske varnosti in hrbtenica varnostne arhitekture Evrope. Močnejša kot je zveza Nato, bolj varna je Slovenija. Vstop Finske in Švedske v Nato zato pomeni tudi krepitev varnosti Slovenije. Vsaka suverena država ima pravico, da sama izbere način, kako bo najbolje zagotavljala svojo varnost. Finska in Švedska sta presodili, da bosta to najbolje storili v okviru zavezništva Nato. Po brutalnih zgodovinskih izkušnjah, ki so jih doživeli narodi vzhodne Evrope po drugi svetovni vojni, so se tudi te države, na primer Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, baltske države, odločile, da se pridružijo zvezi Nato. Argument, da je širitev zveze Nato na vzhod sprožila vojno v Ukrajini, ne zdrži racionalne presoje. Vse te države so se na podlagi lastne ocene, da znotraj zavezništva najbolje zagotovijo svojo varnost, priključile zvezi Nato. Samostojno. V preteklosti pa so se širili nekateri drugi avtoritarni režimi in ideologije, nobena država se namreč nekdanji Sovjetski zvezi ni pridružila prostovoljno ali po odločitvi ljudi na referendumu. Odločitev Finske in Švedske, da se pridružita zvezi Nato, je jasno sporočilo Vladimirju Putinu, da je njegova agresivna politika, grožnje in vojaški napad na suvereno državo Ukrajino, ne dajejo pričakovanih rezultatov. Odločitev Finske in Švedske, da se pridružita Nato, je poraz Putina in njegove militaristične, agresivne in krvave zunanje politike. Rusija tako ostaja vedno bolj osamljena. V Novi Sloveniji pa smo ogorčeni nad stališčem koalicijske stranke Levica, ki nasprotuje članstvu Finske in Švedske v zvezi Nato. Stranka Levica zaradi svojih idej o razgradnji slovenske vojske pod vprašaj postavlja nacionalno varnost in suverenost Republike Slovenije. Še več, pravico do varnosti odreka tudi drugim – Švedski in Finski. Nasprotuje suvereni odločitvi dveh držav članic Evropske unije. Takšna stališča vladne stranke izrazito negativno vplivajo na ugled Slovenije v mednarodnem okolju in so za Slovenijo škodljiva. In še Rusija za zdaj uradno ni izrazila nasprotovanja pristopa Finske in Švedske k Severnoatlantski pogodbi. Torej so argumenti - k sreči osamljene - Levice izključno ideološke narave. In namesto zaključka pozdravljamo poziv, ki smo ga pravkar slišali, poziv predsednika vlade opoziciji, da pomaga pri iskanju rešitev na aktualne izzive, ki so pred nami, ki so pred celotno Evropo. Sprejemamo ta poziv. Najprej pa bo moral predsednik vlade postrojiti koalicijske partnerje. Samo danes smo priča kar dvem hudim razpokam znotraj koalicije. Čim prej moramo v Državnem zboru tudi dobiti odgovor na vprašanje ali se slovenska zunanja politika res obrača stran od zaveznikov iz jedrne Evrope proti Višegrajski skupini. Mislim seveda na domnevno razveljavitev pogodbe za nabavo oklepnikov Boxer in na sklepanje morebitnih poslov s Poljsko. Ampak za ta razmislek bo veliko časa v počitnicah. Hvala lepa.

Tako, da bi vas postopkovno opozoril na to, da stališča poslanskih skupin niso namenjena obračunavanju z eno od političnih strank ali pa poslanskih skupin v tem Državnem zboru. Mislim, da je to zelo jasno. In je nekorektno s strani ene od ostalih strank, ki so zastopane v tem Državnem zboru, da se na tak način v bistvu vtikajo v to, kakšna so stališča neke druge stranke. Spomnimo se, ta stranka je želela našo stranko ukiniti in to dala na Ustavno sodišče. Mislim, da to niso nivoji, ki ki se tičejo neke zdrave parlamentarne demokracije in različnih mnenj in različnih stališč, ki lahko obstajajo v neki državi. Mislim, da nasprotovanje zvezi Nato najdete praktično v vsakem evropskem parlamentu, v vsaki zdravi članici obstaja neka levičarska stranka, ki ima pač svoj pogled na to organizacijo. Jaz mislim, da s tem ni nič narobe. Glede na to, da nisem imel prilike na to se odzvati v razpravi, ker je ni, sem na tak način uporabil sedaj ta postopkovni predlog. Ki pa je v skladu z duhom in smislom poslovnika, kjer se v stališčih načeloma ne polemizira z nekom, ki nima možnosti na to reagirati in ki v resnici ni bil del dnevnega reda. Gospod Horvat je govoril o stališčih ene druge stranke, o širših geopolitičnih ali pa zunanjepolitičnih vprašanjih, ki mislim, da danes niso na dnevnem redu. Imamo dve zelo direktni, jasni ratifikaciji, vemo, o čem gre in to ni splošna razprava ali pa interpelacija vlade ali pa česarkoli drugega. Hvala lepa. Kolikor je šlo za polemike, opozarjam na dogovor in parlamentarno prakso, da v okviru predstavitve stališč poslanskih skupin ni možna polemika z dodatno obrazložitvijo predlagatelja, stališča matičnega delovnega telesa in predhodnimi stališči poslanskih skupin. skupin. Pa na tem mestu bomo to končali. In končali tudi s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. S tem zaključujem skupno dopolnilno obrazložitev, predstavitev poročil odbora in predstavitev stališč poslanskih skupin k 5.A in 5.B točki dnevnega reda. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k nobenemu od predlogov zakonov ni sprejelo amandmajev, zato prehajamo na odločanje o posameznih predlogih zakona. Prehajamo na glasovanje o 5.A točki dnevnega reda, to je Predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu 84. TRAK: (IP) – 16.25 (nadaljevanje) Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi. Obveščam vas ob tem … Ste se zmenili? Hvala lepa. Obveščam vas, da bo na podlagi prvega odstavka 3.a člena Ustave Republike Slovenije zakon sprejet, če bosta zanj glasovali dve tretjini vseh poslancev, to je 60 ali več. Glasujemo.

5.a točko dnevnega reda. In glasujemo o 5.b točki dnevnega reda, to je o predlogu zakona o ratifikaciji protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi. Tudi tu vas obveščam, da bo na podlagi 1. odstavka 3.a člena Ustave Republike Slovenije zakon sprejet, če bosta zanj glasovali dve tretjini vseh poslancev, to je 60 ali več. Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 76,

Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov imenovanih 27. 12. 2021. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Zopet za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predsednici Janji Sluga. Izvolite.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da 16 članov programskega sveta imenuje državni zbor na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija, univerz in fakultet ter društev in drugih organizacij civilne družbe. Na tej podlagi je državni zbor na seji 28. aprila 2020 sprejel sklep o imenovanju sedmih članov programskega sveta RTV Slovenija, s katerim je za članico programskega sveta za dobo štirih let imenoval tudi Nastjo Flegar. Imenovana je podala odstopno izjavo s tega mesta, zato je državni zbor 9. junija 2022 ugotovil, da ji mandat preneha. Na podlagi sklepa 2. seje Mandatno-volilne komisije je bil 10. junija 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana programskega sveta, ki bo imenovan za preostanek štiriletne mandatne dobe članice, ki ji je predčasno prenehal mandat. Mandatno-volilna komisija je s strani upravičenih predlagateljev prejela predloge šestih kandidatov, zato je na 7. nujni seji 7. julija 2022 določila enega kandidata za člana programskega sveta in pripravila besedilo predloga sklepa, s katerim se za člana imenuje Branimir Piano. In sicer za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih s strani državnega zbora 28. aprila 2020. Mandatno-volilna komisija državnemu zboru predlaga, da navedeni sklep sprejme v predlaganem besedilu. Hvala lepa. Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člana programskega sveta RTV Slovenija na podlagi 7. alineje 6. odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenuje Branimir Piano, in sicer za čas do izteka mandata članov, imenovanih s sklepom o imenovanju sedmih članov programskega sveta RTV Slovenija na podlagi 7. alineje 6. odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne 28. 4. 2020. Ob tem vas obveščam, da bo na podlagi 9. odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sklep sprejet, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. 85.

Navzočih je 80 poslank in poslancev, za je glasovalo 54, proti 20. (Za je glasovalo 54.) (Proti 20.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju članice programskega sveta RTV Slovenija na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek preostanek štiriletne mandatne dobe članov imenovanih 27. 12. 2021. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Zopet za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predsednici Janji Sluga. Izvolite. Državni zbor je na seji 27. decembra 2021 sprejel sklep o imenovanju osmih članov programskega sveta RTV Slovenija s katerim je za člana programskega sveta imenoval tudi Mitjo Čandra. Imenovani je podal odstopno izjavo s tega mesta, zato je Državni zbor 9. junija 2022 ugotovil, da mu mandat preneha. Na podlagi sklepa druge seje Mandatno-volilni komisije je bil 10. junija 2022 v Uradnem listi Republike Slovenije objavljen javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana programskega sveta RTV Slovenija, ki bo imenovan za preostanek štiriletne mandatne dobe člana, ki mu je predčasno prenehal mandat. Mandatno-volilna komisija je s strani upravičenih predlagateljev prejela predloge osmih kandidatov, zato je na 7. nujni seji 7. julija 2022 določila eno kandidatko za članico programskega sveta in pripravila besedilo predloga sklepa s katerim se za članico imenuje Alenka Sivka, in sicer za preostanek štiriletne mandante dobe članov imenovanih s strani Državnega zbora 27. decembra 2021. Mandatno-volilna komisija Državnemu zboru predlaga, da navedeni sklep sprejme v predlaganem besedilu. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališča Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Besedo ima Alenka Jeraj, izvolite. Lep pozdrav! Dr. Golob je v času volilne kampanje dejal, citiram: »Sprejeli bomo nov zakon o RTV, ne zato da bi zamenjali njihove z našimi, ampak da odstranimo tiste, ki tja ne sodijo.« Sedaj nas vlada in koalicija preprečujeta, da želita depolitizirati RTV, umakniti politiko iz RTV, zato so v Državni zbor prenesli novelo zakona o RTV. Mandatno-volilna komisija je objavila razpis za popolnitev mest v programskem svetu, ker sta dva dosedanja člana odstopila. Na razpis so skladno z Zakonom o RTV različne organizacije prijavile različne posameznike, ki so dejavni na različnih področjih, od umetnosti, športa in tako naprej. Med kandidati je bil na primer tudi režiser Metod Pevec. A koalicija Gibanje svoboda, SD in Levica sta izbrali gospo Alenko Sivka, ki se spozna na medije, tega ji ne moremo oporekati, a je bila tudi kandidatka Gibanja svoboda na volitvah pred dvema mesecema, torej je političarka. In vi, ki želite umakniti politiko iz RTV ste soglasno glasovali za političarko Alenko Sivka. Kdo naj vam torej verjame, da želite umakniti politiko iz RTV, če ste pravkar tja poslali članico Gibanje svoboda.

Malo pozornosti prosim. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za članico programskega sveta RTV Slovenija na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenuje Alenka Sivka, in sicer za čas do izteka mandata članov imenovanih s sklepom o imenovanju osmih članov programskega sveta RTV Slovenija na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne 27. 12. 2021. Ob tem vas obveščam, da bo na podlagi devetega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sklep sprejet, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. 86.

Prehajamo na obravnavo predzadnjega predloga sklepa v tej seji in sicer o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Zopet za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predsednici komisije, Janji Sluga. upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Državni zbor je na seji 9. junija 2022 z mesta člana upravnega odbora navedenega sklada razrešil Gregorja Koreneta, zato sem na podlagi sklepa sprejetega na drugi seji Mandatno-volilne komisije pozvala poslanske skupine naj posredujejo predloge kandidatov za novo članico ali člana, ki bo imenovan oziroma imenovana za preostane mandatne dobe članov upravnega odbora sklada, ki pa so bili imenovani s sklepom 19. decembra 2018. V roku je Mandatno-volilna komisija prejela predloge dveh poslanskih skupin in sicer Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, ki je za člana upravnega odbora sklada predlagala Alojza Gučka ter Poslanske skupine Svoboda, ki je za kandidata predlagala Damjana Bizjaka. Mandatno-volilna komisija je na 7. nujni seji 7. julija 2022 uskladila predlog kandidata ter določila besedo predloga sklepa, s katerim se za preostanek mandatne dobe članov upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za člana imenuje Damjan Bizjak. Mandatno-volilna komisija Državnemu zboru predlaga, da navedeni sklep sprejme v predlaganem besedilu. Hvala lepa. Prijavljenih k razpravi ni, zato sedaj prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se bo upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško imenuje Damjan Bizjak in sicer za preostanek mandatne dobe članov upravnega odbora imenovanih s sklepom o imenovanju predsednice in dveh članov upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško z dne 19. 12. 2018. Glasujemo.

na tej seji in sicer o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Predlog sklepa je v obravnavo zbora predložila Mandatno-volilna komisija in prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo. Navzočih je 81 proti nihče. (Za je glasovalo 80.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 10. izredno sejo Državnega zbora. Poslanke in poslance obveščam, da se bo čez 20 minut, to je ob 17. začela 11. izredna seja Državnega zbora. Prosim vas, da iz glasovalnih naprav odstranite kartice zaradi tehničnih priprav in ne vstavljajte kartic takoj nazaj, prosim počakajte, da se začne seja. Hvala lepa.